Eins og forseta er kunnugt þá hefur meiri hluti nefndarinnar beðið um að skýrsla ríkisendurskoðanda um Lindarhvol frá árinu 2020 verði tekin til umfjöllunar í nefndinni og ég hef orðið við því.

virðingu Alþingis, gegnsæi og ábyrgum stjórnarháttum og flækja nú þetta mál ekki frekar en nú er orðið og aflétta trúnaði af greinargerðinni sem forsætisnefnd hafði samþykkt að aflétta trúnaði af í apríl í fyrra. Þetta getur ekki gengið svona lengur, hæstv. forseti. Hvað er verið að fela? Hvernig á hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að geta haldið fundi, hvað þá opna fundi, um skjöl sem ekki má vitna í og ekki má nýta sem gögn í máli sem við ætlum að ræða?

þingið lét vinna lögfræðiálit, Miðflokkurinn lét fyrir margt löngu vinna lögfræðiálit um þetta og nú virðast fjölmiðlar komnir með lögfræðiálit sem öll benda til þess að það beri að birta þessa skýrslu sem var send þinginu,

Herra forseti. Ég tek heils hugar undir það sem hv. formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar nefnir hér og er algjört lykilatriði í þeirri vinnu sem fram undan er hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þ.e. ef við eigum að komast að því hvað gerðist þegar verið var að selja eigur ríkisins upp á hundruð milljarða verðum við að geta skoðað öll þau gögn sem þar eru undir, einkum og sér í lagi vegna þess að það liggur fyrir að tveir ríkisendurskoðendur komust ekki að nákvæmlega sömu niðurstöðunni. Ég hlýddi líka á viðtal við hæstv. forseta þingsins í útvarpinu í gær. Mér fannst svolítið áhugavert að þar kom fram að bréf sem sent er þinginu frá fyrrverandi settum ríkisendurskoðanda með greinargerð sem fór formlega inn til þingsins er lesin af hæstv. forseta þingsins sem hefur hana hjá sér, flettir í henni, skoðar og gluggar í, gat síðan í engu svarað spurningum þáttastjórnandans í gær um það sem í henni er, eðlilega vegna þess að það liggur trúnaður yfir yfir skjalinu. Þá auðvitað sitjum við í þeirri stöðu, við sem erum í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, að við erum í nákvæmlega sömu stöðu (Forseti hringir.) á opnum fundi og forseti þingsins var í þessu opinbera viðtali í gær.

Mér finnst eiginlega bara með svo miklum ólíkindum að út af þessari greinargerð séum við komin með Lindarhvolsmálið og skýrsluna, sem enginn hefur verið að kalla eftir á undanförnum vikum, mánuðum eða síðan hún var síðast til umræðu, í fangið aftur.